Hvala na

dnevnog reda obavijest da će se fotografiranje zastupnika za izradu zastupničkih iskaznica održati 20. i 21. listopada, četvrtak i petak s početkom u 11 sati u dvorani Ivana Kukuljevića. S ovim prelazimo na dnevni red. Po dnevnom redu ide točka - Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 11., Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista na temelju članka 172. i 184. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Zastupnik Miro Šimić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor u prvom čitanju. Kao što možete vidjeti ova izmjena i dopuna ima dva osnovna prijedloga. Uvođenje tri preferirana glasa i proširenje kataloga kaznenih djela zbog kojih se osuđeni pojedinci ne mogu kandidirati za zastupnike u Hrvatskom saboru. Cilj prvog prijedloga uvođenja tri preferirana glasa je pojačati utjecaj građana na izbor zastupnika u Hrvatski sabor. S druge strane ovaj prijedlog u određenoj mjeri smanjuje utjecaj stranačkih tijela i stranačkih čelnika na to tko će od predloženih kandidata na kraju biti izabran. Iako je ostavljen prag od 10% ovaj prijedlog omogućava većem broju kandidata priliku da dostigne ciljanih 10%, jer se neće većina preferiranih glasova koncentrirati na jednu najprepoznatljiviju osobu što se danas najčešće i događa. Mislimo da je ovo jedan možda ne veliki, ali ipak korak naprijed u demokratizaciji izbornog sustava. Čuli su se prijedlozi da sve kandidate biramo preferiranim glasovima. Taj prijedlog naravno da ima svoje argumente. Međutim, ti prijedlozi suočeni su sa dosta jakim protu argumentima da na taj način posebno u velikim strankama znatno otežavamo da budu izabrani kvalitetni pojedinci koje njihove stranke i stranačke kolege prepoznaju i žele im dati priliku da postanu kvalitetni zastupnici, a koji nisu toliko javno poznati ili dolaze iz manjih mjesta jer ovaj sustav ipak daje prednost kandidatima koji su medijski prepoznatljiviji i koji dolaze iz većih mjesta. Također u jednoj od rasprava na odborima vrlo dobro je istaknuto kako izgled današnjih izbornih jedinica nije u potpunosti pogodan za širu primjenu preferiranih glasova, jer na primjer kandidati iz Zagreba bore se za glasove sve do Rijeke i obrnuto. Iz tih razloga mislimo da je uvođenjem tri preferirana glasa pogođena prava mjera. Cilj drugog prijedloga je onemogućiti pojedincima osuđenim za počinjenje određenih kaznenih djela da se kandidiraju, a posljedično i da budu izabrani u Hrvatski sabor. Zakonodavac je u određenoj mjeri to primijenio u zakonu, ali u znatno užem obliku. Mislimo da se ipak radi o previše uskom području kaznenih djela koje danas pokrivamo i tom predloženom izmjenom i dopunom želimo proširiti. Jednaku namjeru imao je Hrvatski sabor i ranije, no na žalost takva odredba pala je na Ustavnom sudu. Što se tiče te činjenice i ovoga zakona mi smo se pokušali voditi načelima razmjernosti i odredivosti na koju je Ustavni sud upozorio. Što se tiče odredivosti katalog sadrži točno određena kaznena djela, sva djela iz pojedinih glava i točno navedena djela iz jedne glave. Što se tiče razmjernosti katalogom su obuhvaćena kaznena djela čija priroda je takva da je nespojiva sa obnašanjem javne dužnosti posebno u najvišim granama državne vlasti. Uostalom i Europski sud za ljudska prava navodi kako sud prihvaća da se mogu propisati stroži uvjeti kada je riječ o pravnoj mogućnosti kandidiranja na izborima pri čemu Europski sud kaže da do povrede konvencije dolazi samo ako bi se svakoj osobi koja je osuđena za svako kazneno djelo onemogućilo aktivno biračko pravo. Ovakav prijedlog je također na tragu onoga što propisuje Venecijanska komisija u pogledu razmjernosti. Naposljetku Ustavni sud je upravo u svojoj odluci rekao općenito je u javnom interesu izbjeći aktivnu ulogu počinitelja kaznenih djela u političkom odlučivanju. Također kad je Ustavni sud posljednji put ukinuo odredbu kojim je bio proširen katalog kaznenih djela koja onemogućuju aktivno biračko pravo za Hrvatski sabor naveo je da smatra kako se nisu prešli prihvatljivi ustavni okviri, ali da postoji prostor za poboljšanje sukladno smjernicama Europskog Europskog suda za ljudska prava i Venecijanske komisije. Upravo ovakvo zakonsko rješenje predstavlja detaljniju razradu kataloga kaznenih djela na koje upućuje Ustavni sud u odluci. Također ovakvu izmjenu s uvođenjem kataloga kaznenih djela pripremili smo i za Zakon o lokalnim izborima o kojem ćemo raspravljati u jednom od idućeg dana ili možda danas nakon završetka ove rasprave. U dosadašnjim raspravama primijećena je nesuglednost između težine propisanih kazni na način da je predloženi Zakon o lokalnim izborima prema kandidatima stroži od Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pa želim unaprijed najaviti kako ćemo iste odredbe sadržane u ovom zakonu primijeniti na Zakon o lokalnim izborima, odnosno uskladiti ih. U raspravi oko ovih izmjena i dopuna suočeni smo sa stavom da ovaj zakon treba još sveobuhvatniju izmjenu. S tim se u potpunosti slažemo. Te izmjene držimo da treba usuglasiti na širokim stručnim raspravama kako bi na kraju imali što kvalitetniji zakon koji ćemo moći primjenjivati dugi niz godina. Naša politička odluka je da promjenama koje su danas na stolu pokažemo u kom smjeru budućnosti želimo ići, a to je smjer daljnje demokratizacije sustava, jačanje uloge građana i zaštite digniteta kandidata izabranih zastupnika. Također, ovo su promjene kod kojih vjerujemo da neće biti problem stvoriti konsenzus svih značajnijih političkih aktera što će možda biti za nekakve druge promjene. Tako se neću uključiti u raspravu kao predstavnik nadležnog odbora. Želim naglasiti da smo jednoglasno usvojili zaključak da će saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav do drugog čitanja ovog zakona održati tematsku sjednicu o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Zaključak smo usvojili na prijedlog oporbenih zastupnika i zastupnika Pupovca. Mislim da su oporbeni bili kolega Grbin i kolega Bauk. Smatram da će ta tematska sjednica donijeti kvalitetne zaključke oko predloženih izmjena ali i biti kvalitetna podloga za početak sveobuhvatnijih izmjena izbornog zakonodavstva koje su nam nužne. Zbog čega onda idemo u izmjene ove dvije promjene ovog Izbornog zakona? Već sam naveo da je naša politička odluka da tom promjenom želimo pokazati u kojem smjeru želimo budući Izborni zakon. Osim toga jasno nam je da buduća rasprava o novom Izbornom zakonu neće biti nimalo jednostavna, bit će tu puno sporova. Da je to bilo tako jednostavno izmijeniti pretpostavljam da bi to napravile kolege već u ranijim mandatima. Mislimo da se oko ovoga i nakon provedenih rasprava u pravilu možemo složiti. I zbog toga vas pozivamo da podržite ovaj zakon. Hvala zastupniku. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Šimić dakle ne sumnjam u to da ova dva cilja koja ste vi ovdje naveli, dakle pojačanje utjecaja građana na izborni proces i smanjivanje utjecaja stranačkih tijela, nije ono što se prepoznaje u ovom zakonu. Međutim, želim vas upozoriti na jednu drugu stvar, čini mi se da ponovno postaje aktualna davna rasprava dvojice filozofa Trazimaha i Sokrata u kojem ovaj prvi tvrdi da je pravda korist jačega. Dok god imamo ovakve izborne jedinice, ovako ustrojene izborne jedinice, reći ću sasvim konkretno … /Upadica Jel' mogu sad? Evo ovom prilikom želim vama reći vi ovaj zakon donosite u korist svoje Osječko-baranjske županije. To je optužba, ali ja to tako vidim. Jer javili ste se za raspravu. Matematički je dokazivo da u onom omjeru u kojem se dvije županije po broju stanovništva da je gotovo nemoguće pa čak i županu Virovitičko-podravskom ako bi dobio 100% glasova na takvoj listi gotovo nemoguće ući u Sabor jer ako Osječko-baranjska županija sa samo 50% glasova nagradi svoje kandidate njihovi kandidati će ući u Sabor. Ja vam to ne govorim sad u smislu da jer shvaćam da je teško napraviti jedan posebno kvalitetan zakon ali vam govorim ovo da razmislimo o tome, da vidimo da li se za ovaj zakon da bi doživio pravu svrhu mogle još neke predradnje napraviti. A do idućih parlamentarnih izbora je dovoljno vremena da se može razmisliti i o prekrajanju izbornih jedinica. Hvala. Odgovor na repliku. na teritoriju Republike Hrvatske. Mislim da se s tim slažu ustvari većina kolega u ovoj sabornici. To je nešto što će biti i morati biti predmet rasprava koje nas čekaju oko promjene izbornih zakonodavstava. Iskreno ja bih volio da imamo sad dva čitanja, imat ćemo tematsku sjednicu, imat ćemo priliku da čujemo različite stavove. Volio bih osobno da se na tim sjednicama i na postupcima koji nas čekaju usuglasimo čak i oko izbornih jedinica jer onda bi to pomoglo da i uvođenje tri preferencijalna glasa ustvari bude u u najboljoj mjeri iskorišteno da tako kažem. Bez obzira na to mislim da je uvođenje tri preferencijalna glasa ipak korak naprijed. Rekao sam već velike stranke bi morale voditi računa s njihovih lista ulazi više kandidata da onda kandidatima koji dolaze iz manjih mjesta daju kvalitetnije pozicije na listi. Hvala. Hvala na odgovoru na repliku. Sljedeći zastupnik koji se javio je zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega vama ću kao predstavniku predlagatelja uputiti dva pitanja, a ostatak primjedbi vezanih uz ovaj zakon naravno dati ću u svojoj pojedinačnoj raspravi. Dakle, prvo pitanje, a ono je dosta problematizirano i vašim uvodnim izlaganjem, je način na koji planiramo u ovom mandatu Hrvatskog sabora mijenjati Izborni zakon. Jučer smo formirali Vladu, nije za vjerovati, osim ako vi nemate informacija više od mene, da će i ova Vlada biti kratkog vijeka kao i prošla. Zbog toga pitam vas kad već najavljujete da je Izbornom zakonu potrebno više izmjena, kad već govorimo o tome da ćemo ako usvojimo ovaj prijedlog Izbornog zakona ići i dalje doista pitam vas i molim vas da nam odgovorite zašto to činiti u nekoliko koraka. I na odboru smo vas to pitali, na odboru smo vam ukazali, pristali smo na tematsku sjednicu i sve ostalo i sada evo jednostavno na to odgovor niste dali. Drugo pitanje koje također proizlazi iz naše sjednice odbora a to je ovaj zakon donosimo očito u paketu s izmjenama Zakona o lokalnim izborima. Vidljivo je to iz više aspekata aspekata i iz činjenice da ste ih istovremeno predložili, iz činjenice da diraju sličnu materiju. Ali onda vas pitam zašto ta dva prijedloga niste uskladili? I to na dva načina, prvi način je zašto uvjete za kandidiranje niste uskladili pa će biti kompliciranije i teže i strože biti kandidat za općinsko vijeće nego za Hrvatski sabor. I drugo, zašto u drugom zakonu po uzoru na ovaj također niste predložili preferencijalno glasovanje. Hvala. Hvala zastupniku. Odgovor na repliku. **Šimić, Miroslav (MOST)** Poštovani kolega Grbin, ja sam u svom izlaganju već na neki način odgovorio na jedan dio vaših pitanja, ali evo pokušat ću sada biti detaljniji. Što se tiče izmjena koje su po mom mišljenju nužne za ovaj zakon koji su sveobuhvatnije, one su nužne već neko duže vrijeme. Međutim, prijašnje saborske većine nisu se uspjele usuglasiti u kom smjeru bi izmjene trebale ići. Mi ne znamo da li će to biti moguće i ovoj saborskoj većini. Vjerujemo da će ove izmjene biti usvojene jel smo ih komunicirali i dogovorili sa naših političkim partnerima i zbog toga u ovom trenutku, da tako kažem, idemo na sigurno. A ostavljamo priliku da kroz raspravu pa čak i ovu raspravu koju ćemo imati možda nađemo još neka kvalitetna rješenja s kojima ćemo se odmah usuglasiti i koja ćemo odmah unijeti u izmjenu zakona. Što se tiče lokalnih izbora i Zakona o lokalnim izborima, upravu ste i na tom sam već odgovorio, rekao sam da ćemo uskladiti predložene odredbe izmjene Zakona o lokalnim izborima s ovim o čemu danas raspravljamo. A što se tiče preferencijalnih glasova na lokalnim izborima, mi zastupamo stav da ih treba uvesti na lokalnim razinama i to smo dogovorili, nismo bili na istom odboru kada sam kasnije dao taj odgovor i to smo dogovorili sa našim partnerima. Jedino što nam je tehnički za sada jako teško to izvesti odnosno mislimo da je prezahtjevno na lokalnim razinama gdje imate liste sa 500 i nešto imena uvesti preferencijalno glasovanje, mislim npr. izbore za županijsku skupštinu pa samo 10 lista da imate. prihvatit ćemo svaku dobronamjernu sugestiju, prihvatit ćemo svaki model koji je argumentiran i koji je provediv da ga uvrstimo u zakon. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Šimiću. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Branimir Bunjac. Poštovani predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, mi smo danas ovdje trebali raspravljati ako sam dobro shvatio o jamstvu da će Hrvatska u sljedeće četiri godine krenuti u nekom boljem pravcu. A mi sada čujemo od predlagatelja zakona da se radi o malom koraku koji je siguran i ostvariv. Dakle, vidimo jedno odustajanje u retorici od onoga što se obećavalo u predizbornoj kampanji pa i nakon samih izbora i ustvari trebamo ustvrditi da se ne radi o nikakvom jamstvu nego da se radi o jednoj maloj kozmetičkoj promjeni koja se odnosi ja jedno tri riječi koje će se izmijeniti u katastrofalnom izbornom zakonu koji je jedan od generatora nepravde u hrvatskom političkom životu. Kada je već predlagatelj htio govoriti o nekim kaznenim djelima koje bi trebalo predložiti za izmjenu ovog zakona, bilo bi dobro da je recimo predložio zabranu vrbovanja pripadnika drugih stranaka i izmjenu izborne volje birača, pa da imamo situaciju u koju neko uđe na jednoj listi u Sabor, a onda nakon par dana postane član druge stranke i onda se traži još takvih zastupnika. Politička trgovina nije nešto što bi bilo potrebno hrvatskom političkom životu, pa je u tom smjeru eto mogla ići jedna promjena kvalitetna izbornoga zakona. Hvala lijepa. **Petrov, Božo Što se tiče odustajanja u retorici u odnosu na izbore evo samo bi vas htio zamoliti da pogledate što je MOST govorio u kampanji i vidjet ćete da smo upravo zastupali ovo što smo danas predstavili u izmjenama i dopunama ovog zakona. Mi smo s našim partnerima kada smo razgovarali o budućoj Vladi razgovarali o svim točkama koje smo predstavili u kampanji i za koje smo najavili usvajanje u Hrvatskom saboru i zaista oko nekih točaka smo radili kompromise, kao što se kompromisi rade u svakoj suradnji, kao što se kompromisi rade u svakom začetku bilo kojeg partnerstva. Međutim, u ovoj konkretnoj situaciji nije bilo razloga za kompromise jer smo se i jedni i drugi složili da su preferencijalni glasovi da je proširenje kataloga kaznenih djela jedna dobra i korisna mjera. Ja sam ovdje rekao da se radi o jednom malom koraku uspoređujući to sa svim onim koracima koji su u ovom zakonu po našem mišljenju potrebni. Međutim to nije tako beznačajni korak i mislim da će uvođenje tri preferencijalna glasa ipak donekle promijeniti hrvatsku političku scenu i sastav ove sabornice, ako jedino to ostane na snazi. Slažem se s vama da bi trebali uvoditi neke druge promjene koje možda nisu dio ovog zakona, nego i drugih zakona pa onemogućiti stvari koje ste vi prije toga rekli, ali onemogućiti osnivanje stranaka pet dana prije konstituiranja Sabora samo da bi se uzeo nekakav novac koji vam ne pripada. Hvala. Hvala zastupniku. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Tomislav i kao naše kolege neke znaju čiji je mentor bio što je rekao 20. stoljeća ustvari dvadesetih godina prošlog stoljeća, rekao je bit politike je kadrovska politika. Možda bi trebalo neke klauze tu uključiti npr. da li su kandidati ne samo u politici nego na drugim mjestima u društvu bili da li su vodili državna poduzeća koja su temeljito opljačkana osamdesetih Ima li ljudi tu koji su lažirali svoje biografije, izbrisali svoj ono frizirali biografije itd. koji imaju lažne akademske titule? Ima li tu ljudi koji su npr. radili za tajne službe o bivšem sustavu, a njihovi su dosjei u Beogradu jer su oni prijetnja nacionalnoj sigurnosti. O tome se trebalo davno raspravljati. U ozbiljnim državama što mi još nismo za neke položaje više-manje vojska treba 6 mjeseci do godinu dana sigurnosne provjere a gdje smo mi danas, znamo koliko je love izneseno odavde, ne samo '90.-te nadalje nego prije toga svega, tko ima bankovne račune vani itd.. Samo bi te klauzule možda dodao i da vidimo možda su neki u akademskim krugovima koji nisu objavili niti jedan znanstveni rad, prodavali sex za ispite itd., a dosje je dole tamo u Dedinjama, ni ja ne znam gdje. I treba to sve provjeriti malo više temeljitije. Hvala. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Miroslav Šimić. Izvolite. oni konkretno provedivi ali iskoristiti ću ovaj odgovor na repliku da kažem da smo imali već u odborima prilikom zasjedanja nekakve ideje da bi trebalo i upite zašto nekakva kaznena djela nisu uključena u ovaj zakon. Mi nemamo ništa protiv da uvrstimo i neka druga oko kojih se zajedno možemo usuglasiti. I tu smo mi kao predlagatelj isto tako otvoreni za sve sugestije i argumentirane prijedloge. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Giovannia Sponze. **Sponza, Giovanni (IDS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo, poštovani kolega Šimić, temeljem vašeg uvodnog izlaganja vidljivo je da se stav predlagača vas MOST-a promijenio što smatram da je dobro. Dobro jer prijedlozima zakona i izmjenama postojećih zakona treba pristupiti prije svega i odgovorno, stručno i profesionalno. Pohvalno je što ne samo vi, već što je i na samim sjednicama odbora zaključeno kako se treba provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću evo kako bi se sastavio, kako bi došli do jednog kvalitetnog, konačnog prijedloga zakona koji će biti i nedvosmislen i koji hoće biti i provediv. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Bože Ljubića, izvolite. **Ljubić, Božo (HDZ)** Gospodine predsjedatelju, kolegice i kolege zastupnici. Podržavam intenciju predlagatelja ovoga zakona da se povećanjem preferencijalnih glasova ostvari veći utjecaj građana, izborni proces. Međutim, isto tako trebamo biti svjesni rizika koji to sa sobom nosi, dakle rizika koji nosi razvlašćivanje stranaka. U prvom redu kada se tiče regionalne zastupljenosti zastupnika jer veće sredine imaju prednost u tome, kada se tiče spolne zastupljenosti jer stranke također trebaju voditi više računa. S druge strane manji utjecaj stranaka nosi sa sobom i rizik veći utjecaj različitih interesnih skupina koje onda gospodareći i medijima i financijskim i gospodarskim resursima mogu utjecati više na izbor nekih zastupnika koji će njih zastupati nego same stranke. Smatram također i ovdje želim ponovno istaći ono što sam jučer govorio prilikom predstavljanja programa Vlade da treba ući u izmjene Izbornog zakona koje se tiču izvršavanja prava glasa Hrvata izvan Hrvatske. Ja znam da je to primarna ustavna materija, međutim i Izborni zakon ima tu mogućnost da omogući veće pravo ostvarivanja toga glasa, namjeru kroz dopisno glasovanje, kroz uvođenje elektronskog glasovanja itd.. Naravno, kao i ostale kolege koje su se javile za repliku, ja smatram da ovaj Izborni zakon treba doživjeti jednu i širu rekonstrukciju i smatram da će i nakon javne rasprave i nakon priloga i parlamentarne većine i oporbe doći to vrijeme kada ćemo dobiti jedan konzistentni Izborni zakon. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Miroslava Šimića. Poštovani kolega Ljubić, htio bih se samo osvrnuti na ovu konstataciju vezano za manji utjecaj stranaka a veći utjecaj interesnih skupina. U jednom dijelu se slažem s vama da je to moguće kod preferiranih ili preferencijalnih glasova. Međutim, mislim da smo sa tri preferirana glasa našli pravu mjeru kako sam već i ranije rekao. Pravu mjeru koja će ipak omogućiti istaknutim pojedincima da možda preskoče pojedine stranačke miljenike. I zbog toga mislim da je dobro to što ovdje imamo ipak manji utjecaj stranaka ali on je samo neznatno manji nažalost, povećava se utjecaj građana. Međutim i dalje stranački čelnici i stranačka tijela svoje favorite stavljanjem u vrh liste sigurno će pogurati naprijed i omogućiti im da lakše uđu u parlament. Međutim, tri preferencijalna glasa ipak jamče da ljudima koji su iznimni, koji su dobri da mogu ući bez obzira na volju svojih predsjednika a tome smo svjedočili i na ovim parlamentarnim izborima.

u nabrajanju razlika između ovog rješenja i rješenja koje je sada na snazi propustili ste istaknuti možda najveću razliku a to nije unutar stranački odnosi i utjecaj građana nego što se uvođenjem tri preferencijska glasa iznimno otežava dogovor o predizbornim koalicijama različitih političkih stranaka u smislu participacije svake od njih u ukupnom rezultatu. To je najveća promjena ovoga zakona. Jer hoćemo li biti Saucha ili ja, mislim bitno je ali, nije toliko bitno za građane, a što se tiče međustranačkih odnosa biti će vrlo teže sastavljati dakle predizborne koalicije i liste na takav način. Prema tome ovo ipak nije tako mala promjena kakvom se želi prikazati. Molio bih da kod izrade konačnog prijedloga zakona vodite računa kako se odnosi, ako se ide u predizborne koalicije ne bi previše poremetili preferencijskim glasovima. A s druge strane ako to nije moguće onda vodite računa o tome da bi se u tom slučaju povećao broj tzv. propalih glasova, odnosno glasova stranka ispod praga. Prema tome, to je ono što što niste naglasili a što je mislim najveća promjena u ovome zakonu. I odgovorit ću kolegi Ljubići zakonom nije moguće propisati dopisno glasanje, nego Ustavnom zato što u Ustavu izrijekom piše da

Odgovorit će uvaženi zastupnik Miroslav Šimić. toliko značajna namjera kako joj vi dajete na značaju. Međutim, mislimo da to nije ništa loše. Da je to dobra stvar. I vi ste imali na kraju krajeva loših iskustava sa tim predizbornim koalicijama i kršenjem dogovora kasnije. Hvala lijepa. I zadnja je replika uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Demokratizacija sustava sa tri glasa na listi je birač u biti konzumira svoje pravo više nego da zaokružuje samo listu. Zaokruživanje samo liste daje moć da kod izbora saborskih zastupnika, samo jednim glasom u biti daju velike ovlasti velikim vođama gdje mogu znači, ne mogu toliko utjecati koliko narod može utjecati izborom preferencijalnim glasovanjem. Najidealnije bi bilo da su moguće otvorene liste i da ako imamo 14 kandidata u jednoj izbornoj jedinici da birač bira 14 svojih saborskih zastupnika. Od 1 do 14 ali da može svih 14 to bi bilo najveći izraz demokracije birača. To bi bila otvorena lista. Zbog toga na ovaj način dobra intencija i ne smijemo zaboraviti da je prikupljeno 380 tisuća za izmjene Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. 380 tisuća potpisa nije bio mali broj i znamo koji su bili otpori od velikih političkih opcija baš zbog toga što velike vođe tj. koji su odlučivali tko će bit koji na listi imaju puno veći utjecaj nego na ovaj način. Na ovaj način birač dobiva pravo da izabere svoje zastupnike u Saboru. A ovdje ima, inače treba mijenjati cjelovit zakon i ovo je dobra intencija. Ima pun nelogičnosti u zakonu koje će trebati znači u cjelovitim izmjenama mijenjati pa npr. u 9. i 10. izbornoj jedinici imamo 393 tisuće birača dok u 4. imamo za stotinu tisuća manje birača. Znači u 4. treba 13 tisuća da budete u Saboru, a u ovima treba 15 tisuća glasova ili 17. Znači nije svaki mandat isto cijenjen. Znači preustroj izbornih jedinica, logičniji, pravičniji bi bio puno bolje. Kolega Saucha je dignuo povredu Poslovnika. **Saucha, Tomislav (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, povreda Poslovnika. Naime, gospodin Bulj znači, članak 235., dakle replika. Kome se replika upućuje? Gospodinu Šimiću ili gospodinu Bauku? Dakle iz govora gospodina Bulja ja sam shvatio da on replicira gospodinu Bauku a ne gospodinu Šimiću. Pa nije gospodin Bauk imao izlaganje nego gospodin Šimić. Dakle, ja vas lijepo molim. Mislim replika mora ići onome ko je imao izlaganje, a ne onome tko je replicirao na izlaganje. Željko (HDZ)** Ja se s vama slažem ali ja sam shvatio da ide replika kolegi Šimiću, međutim očito nismo …/Govornici Hvala

Kolega Bulj, to isto nije povreda Poslovnika. Niste naveli ni članak. Nemojte ljudi molim vas zlorabiti povrede Poslovnika na takav način. Ja vas lijepo molim. To nikud ne vodi i nikom ne koristi. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika SDSS-a Nisam znao da je izrazio želju predsjednik odbora. Dapače, izvolite predsjednik odbora uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Bulj, kolegice i kolege zastupnici Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 1. sjednici održanoj 18. listopada 2016. razmotrio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista aktom od 14. listopada 2016. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je obrazložio osnovne ciljeve predložene zakonske novele. Predlaže se proširivanje kataloga kaznenih djela koja su u članku 9. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisana kao zapreka za kandidiranje pravomoćno osuđenih osoba za koje nije nastupila rehabilitacija. Drugi cilj novele sastoji se u proširenju mogućnosti preferencijalnog odabira birača na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor. Predlaže se omogućiti biračima 3 preferirana glasa umjesto dosadašnjeg jednog. Nastavno na predloženu promjenu uređuju se i druge zakonske odredbe koje su povezane s preferiranim glasovanjem. U raspravi su članovi odbora iznijeli skepsu prema predloženom obliku preferencijalnog glasanja pri čemu postoji mogućnost da će primjena 3 preferencijska glasa u ovom izbornom modelu favorizirati kandidate koji dolaze iz većih sredina u pojedinim izbornim jedinicama. Navedeno bi za posljedicu imalo neravnomjernu teritorijalnu zastupljenost unutar izbornih jedinica u korist većih naseljenih sredina. Također predloženo je da se znatno produži rok vakacije zakona tako da stupi na snagu u roku od 1 godine od dana njegove objave u Narodnim novinama čime bi se zagarantirao standard po kojemu ova novela ne bi mogla utjecati na izbori koji bi se hipotetski mogli održati unutar naznačenog roka. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je većinom glasova sa 8 glasova za i 3 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru zaključke. 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. I 1. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I predsjednik Odbora za zakonodavstvo uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković izrazio želju da naknadno uključen./… Sabora i Odbor za zakonodavstvo je također na svojoj trećoj sjednici održanoj 18. listopada 2016. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Odbor je većinom glasova, dakle 7 glasova za i 4 glasa suzdržana podupro donošenje ovog zakona, a na tekst prijedloga ističe se da je potrebno prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga izraditi, izričaj doraditi i ujednačiti u pravnom i u nomotehničkom smislu. Posebno ovdje želimo naglasiti da je bila rasprava vezana za članak 1. tog zakona gdje je rečeno da je potrebno ga ujednačiti sa Prijedlogom zakona o izborima za lokalnu samoupravu gdje ne smijemo doći u situaciju zapravo da budu stroži uvjeti za kandidiranje u izborima za lokalnu samoupravu nego za Hrvatski sabor što je predlagatelj zapravo ovdje već i napomenuo da će kod drugog čitanja to ujednačiti. Također je u raspravi istaknuto kako je potrebno ujednačiti i katalog kaznenih djela kojima se ograničava mogućnost kandidiranja na lokalnim izborima sa izborima za zastupnika u Hrvatski sabor, a u skladu sa odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 24. rujna 2015. godine kako se ne bi opet otvorio prostor za eventualne ocjene ustavnosti i zakonitosti. Odbor kako sam već naveo podržava zakon za drugo čitanje. Hvala lijepa. S time smo čini mi se iscrpli izvjestitelje odbora, pa bismo mogli krenuti na klubove zastupnika i prvi klub zastupnika je onaj SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

kada u saborsku raspravu dođu zakonodavne inicijative kojima zastupnici ili Sabor ide restriktivno prema sebi i vlastitim pravima i kada s druge strane daje više prava ili prilika samim glasačima to je u pravilu popularno i to u pravilu javnost pozdravlja. druge strane ako su to isti zastupnici i Sabor označeni kao loši, pa još i kriminalni, onda to dodatno čini stvar popularnijom. Ja ću ove dvije stvari uzeti kao razlog da mi ovdje budemo oprezni, ne zato da bismo sebe zaštitili ili da bismo ograničili pravo glasača i pravo javnosti, nego da ne bismo napravili grešku koja se u ovakvim okolnostima može raditi. I iz tog razloga, dakle smatram da je dobro da ovakva inicijativa postoji, ali i ova inicijativa mora biti uzeta i razmatrana sa iznimno, iznimno velikim oprezom. Biračko pravo aktivno ili pasivno, a ovdje je riječ o pasivnom biračkom pravu je univerzalno ljudsko pravo, jedno od univerzalnih ljudskih prava koje rijetke zemlje ograničavaju općom općom zabranom kao što to čini nekih 8 ili 9 zemalja na prostoru Europe, ne samo EU nego Europe od Velike Britanije preko Luksemburga, Bugarske, Rumunije, Armenije do Rusije. Neke zemlje poput Njemačke i Francuske to predaju kao ovlast sudovima. Ako sudac ocijeni da nekome treba ograničiti bilo aktivno, bilo pasivno pravo kao mjeru penalizacije koja će učiniti dobro za njega ili nju i dobro za ukupni pravni poredak onda to čini. Mi smo ovdje posegli za tim da ograničimo pasivno biračko pravo iako je to ograničenje već sadržano u našem zakonu. Dakle ne oko kandidiranje, nego oko kandidiranja nego oko obnašanja dužnosti saborskog zastupnika. Ako je netko kažnjen pravomoćnom presudom u trajanju od šest i više mjeseci po sili zakona tome ili toj prestaje zastupnički mandat i ne može ga obavljati. Slično je i sa vijećnicima u općinskim, gradskim i županijskim vijećima, a još je restriktivnije u slučaju načelnika, gradonačelnika i župana. Dakle u ovom našem postojećem zakonu postoji restriktivna odredba, da se ne bi stekao dojam kako je ovo nešto novo što do sada ne postoji u zakonu. Postoji. Drugo je pitanje kako sudovi rade, drugo je pitanje kako sudovi obavljaju svoj posao, kako istražni organi obavljaju svoj posao, drugo je pitanje, dakle eventualnog utjecaja na istražne organe ili eventualnog utjecaja na sudske organe, ali to već postoji. Postoje naravno i restrikcije kad je posrijedi kandidiranje. Ovo što smo dobili na klupe i što je predloženo je prošireno na čitav niz kaznenih djela. Od kaznenih djela koja su sankcionirana po međunarodnom pravu pa do kaznenih djela koja se tiču zloupotrebe položaja i ovlasti i između toga spolne jednakosti i prava djeteta ili prava žena ili Uzet ću samo slučaj Glave X. Kaznenog zakona koja govori o ugrožavanju života i zdravlja. U ranijoj verziji riječ je bilo o teškom ubojstvu. Ako je netko počinio teško ubojstvo onda je bio lišen toga prava. Sa ovim sada ukoliko počinite saobraćajnu nesreću ili sudjelujete u saobraćajnoj nesreći i iz nehaja počinite ubojstvo ili pak tešku tjelesnu ozljedu vi ne možete biti kandidat na listama političkih stranaka ako imate pravomoćnu presudu dotada. Političke stranke su u pravilu izbjegavale to činiti, u velikom postotku. Čak i ako bi imale nekoga pod istragom, a kamoli nekoga tko je presuđen. Ja mislim da se mi o ovoj stvari moramo konzultirati sa ljudima koji su stručni kako ne bismo ugrozili neka od temeljnih prava koja imamo kao građani. Dakle, kod obima djela koje želimo sankcionirati. Drugo je pitanje da li je svaka kazna, dakle govorim dakle govorim o dužini kazne, dovoljna za ovakvu odluku kakvu mi predlažemo u ovom prijedlogu zakona? Ili bi trebalo vidjeti da se gleda dužinu kazne, kolega Šimiću? Kao što će to vjerojatno bolje od mene obrazlagati neki kolege koji na tome posebno inzistiraju, kao kolega Saucha. I treća stvar pitanje rehabilitacijskog perioda. Toga nema u sadašnjem zakonskom rješenju, a mi ga uvodimo sada. Ali uvodimo ga za čitav niz djela. Za najteža djela je razumljivo. Pitanje je naravno ponavljam još jedanput za određenu vrstu djela je pitanje da li je potrebno, nužno i da li je pravedno. Da li se time npr. narušava jedna od temeljnih ustavnih vrijednosti, a to je načelo razmjernosti u ostvarivanju prava odnosno pravednosti. To mora reći netko tko je upućeniji od nas. Naša dobra volja, naš interes da učinimo naš posao odgovornijim, moralnijim, manje zaštićenim pod utjecajem privilegija je za pohvaliti. Ali moramo vidjeti da ne napravimo grešku. Želim još nešto reći, ovdje nema čitav niz djela koja bi po prirodi stvari trebala biti uključena kad su posrijedi ljudi koji javno govore i koji javno djeluju, koji djeluju u ime općeg interesa ili u ime posebnih interesa, dakle kao predstavnici političkih stranaka, a to je pitanje kršenja Zakona o diskriminaciji ili pitanje kršenja temeljnih ustavnih vrijednosti kao što je pitanje nacionalne ravnopravnosti. Mi smo bili često svjedoci i još uvijek smo svjedoci da neki od nas nesvjesno ponekad, ponekad svjesno krše odredbe Zakona o diskriminaciji, krše temeljne ustavne vrijednosti kao što je nacionalna ravnopravnost. Što ćemo s tim? Što se tiče dakle svih ovih otvorenih pitanja to zaslužuje tematsku raspravu i javnu raspravu. Dakle, dobro je da je ovo došlo, dobro je da smo s tim krenuli ali to zaslužuje ozbiljnu tematsku javnu raspravu i ozbiljnu javnu raspravu prije drugoga čitanja zbog još barem dva ili tri razloga. U programu Vlade stoji da će Vlada uskladiti Izborni zakon sa odredbama i mišljenjem Ustavnog suda u pogledu ravnopravnosti građana u ostvarivanju biračkog prava. Dakle, mi ovdje želimo da građani imaju mogućnost da imaju tri preferencijalna glasa. A preskačemo nešto što je Ustavni sud već odavno donio kao mišljenje, a to je da s obzirom na razlike u broju birača po izbornim jedinicama težina mandata, a time i biračko pravo je neravnopravno i neujednačeno. I neophodno je tu stvar riješiti. Jednako tako s obzirom da govorim kao predstavnik jedne od nacionalnih manjina treba urediti biračko pravo pripadnika nacionalnih manjina, posebno kad je posrijedi narušavanje ustavnog prava tajnosti biračkog postupka. U sadašnjem postupku to nije tajna. Ljudi čuju za koga se opredjeljuju, da li za opću listu ili manjinsku listu, da li ste Srbin ili niste Srbin. Zašto bi to trebali čuti na biračkom mjestu? I ne samo to, ako je iza vas netko tko je član vaše stranke, a bilo je i takvih slučajeva, a vi ne glasate za manjinsku listu nego glasate za opću listu, to je opet narušavanje tajnosti biračkog postupka i izaziva golemu nelagodu kod ljudi, kod birača pripadnika nacionalne manjine i treba naći rješenje i za to. Što se tiče ovog pitanja oko tri preferencijalna glasa, pokazalo se da je dobro da postoji jedan preferencijalni mandat i da općenito princip preferencijalnosti je prisutan u našem biračkom pravu, ali je pitanje da li će biti dobro ukoliko to uradimo za tri mandata. Ja to ne govorim pro domo sua, da govorim to zbog interesa moje stranke. Mi sva tri mandata dobijemo temeljem preferencijalnih glasova jer imamo čisti većinski sistem tako, pa bih mogao reći nama to ne smeta, ali govorim kao jedan od aktera demokratskog procesa. Doista se postavlja pitanje, hoćemo li na ovaj način zapravo ograničiti demokratske mogućnosti koje strankama Ustav jamči kao što je npr. predizborno koaliranje. Mi smo se svi bili usmjerili na to da kažemo ograničit ćemo utjecaj šefova stranaka koji raspoređuju ljude na listama, ali nije stvar samo u tome. Doista je stvar u tome da ukoliko idemo na tri možemo vrlo ozbiljno poremetiti mogućnost da političke stranke koaliraju i stvaraju predizborne koalicije, a to je ustavno pravo političkih stranaka jer bi svaka predizborna koalicija bila riskantna, veoma riskantna i razbijala bi koalicije ili bi naprosto obeshrabrivala političke stranke da ulaze u predizborne koalicije. Iz tog razloga i o ovoj stvari treba razmisliti i o ovoj stvari treba konzultirati ljude koji su stručnjaci za fine i nijansiranje konsekvence odluka kada je posrijedi biračko pravo koje se mjere, koje se simuliraju u danim okolnostima. Eto iz tih razloga vratit ću se na onu rečenicu s početka, dakle dobro je da zastupnici pokazuju moralnu odgovornost i moralni osjećaj kada je posrijedi vlastita uloga u doprinošenju zakonitosti, doprinošenju poštivanja pravnoga poretka, pa i time da zakonodavno tijelo poseže za mehanizmom penalizacije jače nego što je to recimo dosadašnja praksa bila. Ali treba biti oprezan. Kako, u kojim slučajevima, do koje mjere? Isto vrijedi i za proširenje pitanja biračkog prava odnosno utjecaja birača na ishod izbora kada su posrijedi liste pojedinih stranaka. Dakle treba vidjeti da li je to tri ili je to dva, a to ne možemo vidjeti mi iz maloga prsta ili iz dobre volje. To moram biti rezultat ozbiljnog rada, ozbiljne stručne procjene. Hvala vam. Hvala lijepa. Vaše izlaganje je izazvalo više replika, pa idemo redom. Prva je ona uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Eto posebno mi je drago javiti se na repliku uvaženom kolegi. Uskoro ćete biti ovdje kada ćete ukinuti moj imunitet u Saboru, kada će glasovati i bit će mi drago da ćete svi glasovati za, pošto je i meni drago da to bude tako, pošto imam jedan sudski proces. Ali nisam bitan ja u tom sudskom procesu, već oni koji žive u Vukovaru, posebice moji prijatelji Tomislav Josić, gospodin Živković koji je dao dva sina za Vukovar, koji je jučer imao jedno ročište ponovo. O čemu se radi? Prijedlogom ovog zakona oni koji su se borili za slobodu Vukovara, koji su patili bili procesuirani, gaženi, ubijani, oni zbog svojih aktivnosti u svome gradu Vukovaru štiteći interese hrvatskog naroda, dignitet Domovinskoga rata inih drugih stvari, bit će osuđeni pošto su već mnogi procesuirani i kažnjeni na kazne duže od tih nekoliko dana ili mjeseci. S time će njima biti onemogućeno da u lokalnim izborima nastave borbu za svoj grad ne kao ona iz '91. ali u nekom obliku moraj se boriti za svoj opstanak kao i svako tko se borio u svome životu. Dočim neko drugo u tome gradu koji je bio aboliran za oružanu pobunu, kao i oni koji su osumnjičeni za ratne zločine, za najteže oblike ratnih zločina koji su u nedostatku dokaza oslobođeni i to ovih dana, mada postoje još živi svjedoci njihovih zločina. A pošto u hrvatskome pravosuđu, dobro je kolega Pupovac primijeti, postoje određene sudije, određeni procese, istražne radnje koje ne mogu dokazati ni da je istina ono što govore živi svjedoci, bili smo svjedoci da je u ovom Saboru sjedio Vojislav Stanimirović koji je oslobodio Vukovar od Hrvata i svoj Lovas od velečasnog Burika i 80 svojih mještana. Hvala vam.

Lažno optuživanje je nešto što je također kažnjivo. Iznošenje optužbi koje su protivne nalazima institucija koje su zadužene za to, istražnih, pravosudnih, je također kažnjen. Stranka kojoj ja pripadam je godinama bila stigmatizirana i danas je. I ako će se ta stigmatizacija nastavljati ovdje u Hrvatskom saboru prema ljudima za koje nema nikakvih dokaza da su sudjelovali u bilo čemu što je nečasno, odnosno što je protuzakonito onda to nije samo stvar odnosa prema pojedincu nego je to stvar odnosa i prema onima koji su organizirani u jednoj političkoj stranci koja predstavlja jednu zajednicu. To je upravo ono na što sam mislio kada sam govorio o potrebi da se o stvarima koje treba sankcionirati u ovom zakonu govori, odnosno radi jeste da oni koji potiču na nesnošljivost na diskriminaciju također treba biti obuhvaćeni ovim zakonom. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Arsena Bauka. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Pupovac u vašem izlaganju problematizirali ste ovo predloženo rješenje zbog prava kandidiranja. I ja moram reći da u dobrom dijelu dijelim vašu skepsu oko ispravnosti. Ali imam i dilemu oko ustavnosti ovakvog prijedloga. Jer pročitao bih članak 30 Ustava koji u ovoj raspravi još nitko citirao a on govori, kaznena osuda za teška i osobito nečasna kaznena djela može u skladu sa zakonom imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova ako to zahtjeva zaštita pravnog poretka. Nisam siguran da uvjeti koji su ovdje rečeni a posebno da se to odnosi na uvjetnu kaznu zadovoljava kriterij da se radi o teškom i osobito nečasnom kaznenom djelu koje bi onda imalo za posljedicu gubitak tako velikog prava kao što je pravo na kandidiranje na izborima a posljedično onda i pravo na obnašanje dužnosti. Naime, doista postoje preporuke da se vrlo restriktivno ide u ograničavanje pasivnog biračkog prava i posebno prava kandidiranja. I u tom smislu ja bih samo rekao da ja ne mislim da je čak problem šta se netko sa osudom pa čak i malo težom može kandidirati već je problem šta iskustvo pokazuje da to nije prepreka da bude izabran nego dapače da ponekad birači upravo to nagrade. To je veći problem. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala Odgovoriti će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bauk, to što ste vi kazali i odredba Ustava koju ste citirali pokazuje samo do koje mjere je neophodno da se o ovoj stvari koju su inicirali kolege iz MOST-a razgovara. I koliko mi ovdje koji sjedimo u ovom domu i raspravljamo ono što nam je posao zapravo možemo znati više nego li što može znati jedna inicijativa ili jedna grupacija. I iz tog razloga se ne mogu ne složiti sa ovim što ste kazali a to znači da smo i u zoni rizika, da ova inicijativa ukoliko bi išla dalje u ovom obliku bi zapravo mogla naići na ustavni sud i na Ustavnom sudu pasti. Dakle nešto što je u osnovi dobra inicijativa, u dobroj namjeri moga bi završiti zapravo nekom vrstom kraha na Ustavnome sudu. Iz toga razloga nema drugog načina nego da se zajedno sa stručnjacima uključujući i stručnjake ustavnog prava, kaznenoga prava i naravno stručnjacima druge vrste raspravlja o ovoj stvari i onda da se vidi što je od ovoga realno moguće a što od ovoga što je predloženo nije realno moguće i nije održivo. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolege. Ustav RH, jel' se uopće ovdje riječ izdaja i veleizdaja? Hrvatsko etičko sudište nekoliko puta se je sastalo i imate desetke ljudi od kojih neki sjede od mene desno ovdje su već osuđeni za izdaju koja je možda najgora optužba. Naravno tu nije bilo medija. Nedavno je pokrenuta, Ministarstvo rad, ustvari rada rada i mirovinskog sustava je pokrenulo sada protiv bivše Vlade optužnice DORH-u za izdaju, veleizdaju, totalna medijska blokada. Sada ja ne znam, to ne postoji u Zakonu, trebalo bi to ubaciti možda. Drugo pitanje je za izborne jedinice da Bog da da Hrvati u 11. izbornoj jedinici imaju ista prava kao drugi u 12.-oj izbornoj jedinici. I svakom je očito čovjeku koji ima dvije moždane vijuge da su Hrvati iz dijaspore namjerno isključeni iz ekonomskog i društvenog razvoja. To je zašto neki moraju letjeti tamo i Vancouver tamo ima 40 tisuća, 6 sati da glasuju u Toronto, Ottawa. Vidjeli smo sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su konstitutivni narod da se …/Govornik se ne razumije./… otvori konzulate u sjevernozapadnoj Hercegovini recimo Livno, srednjoj Bosni i drugim mjestima ne bi imali one gužve dolje. Koga se boje? Boje se da će doći ovdje ljudi koji će urediti pravni sustav, koji će stvoriti funkcionalnu državu i koji će oteti prćiju nekim ljudima koji su to napravili od ove države, gdje imamo paralelne sustave, pravne, bankarske itd.

po kojem sam i ja jedan od hrvatskih izdajnika zajedno sa bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem, bivšim predsjednikom SDP-a i bivšim premijerom Ivicom Račanom, bivšom potpredsjednicom Vlade i ministricom vanjskih poslova i donedavno potpredsjednicom ovoga doma. Ja samo mogu reći da sam ponosan što sam u tom društvu i što sam baš takav izdajnik. Bilo bi me sram da sam među onima koji se pozivaju na etičko sudište kao što se vi pozivate. Bilo bi me sram, sakrio bi se u crnu zemlju zbog toga. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. **Stazić, Nenad ja se s vama u principu u potpunosti slažem u onom djelu gdje ste rekli da treba biti jako oprezan prilikom ograničavanja pasivnog biračkog prava. Dakle pasivno biračko pravo je jedno od temeljnih građanskih prava i kod ograničavanja nečega što je temelj demokracije treba biti jako pažljiv. Moje je osobno uvjerenje, zato to govorim sada a ne u ime kluba da građani kao suveren moraju imati pravo birati svakoga.

to je njihova odluka, ta je odluka suverena. I mislim da smo na jako tankom i moralnom i ustavnom ledu kada mi sebi damo za pravo da neke ljude isključimo iz političkog života bez obzira koliko nam se oni gade. Narod ima, mora imati pravo izabrati i najgore od najgore ako žele. Dakle ti ljudi njih predstavljaju. Ali ovdje tu ono što sam htio reći da su ovdje u ovaj zakon našla svoje mjesto neka kaznena djela koja zaista tj. kojima zaista tamo nije mjesto. I tu se donekle čak slažem sa kolegom Culejom koji se vidim tu našao dosta ovako prozvan i ugrožen jer se radi o tjelesnoj ozljedi. I smatram da za tjelesnu ozljedu koja se, pogotovo koja se tuži po, koja se progoni po privatnoj tužbi, a propisana je kazna do tri godine. Mislim tu se radi o nečemu što je na razini od šamara do nekakvog naguravanja, dok god nema nekakvog loma kosti. Govorimo o nečemu što je relativno česta pojava, a moguće je dobiti kaznu zatvora do 3 godine. Dobijete li 3 mjeseca rok rehabilitacije ili 3 godine.

Hvala. Kolega Saucha vi ste zapravo bolje elaborirali neke dijelove pitanja koje sam ja u svojem govoru postavio nego što sam to uradio ja sam. Prema tome, mogu samo zahvaliti na tome što ste uradili. I vjerujem da ćete to u svojoj raspravi uraditi još opsežnije. Dakle, doista je riječ o tome da se sa ovim nastojanjem ozbiljno narušava ne samo onaj članak Ustava koji je citirao kolega Bauk, nego jedno od temeljnih načela Ustava a to je načelo razmjernosti kada je posrijedi donošenje presude i ostvarivanje prava i ograničavanje prava. Ovdje se ograničava pravo nesrazmjerno onome što je djelo a istovremeno se ugrožava, ograničava i jedno od temeljnih univerzalnih prava kao što je pravo da se bude biran i pravo na biranje. I u tom smislu je iznimno značajno da ne upadnemo u tu stupicu. Ja nisam među onima koji misle da ne treba biti nikakvih restrikcija, ja mislim da se moramo zbog okolnosti, zbog ne samo javne percepcije nego i zbog činjenica kroz koje prolazimo u proteklih 25 godina da mora postojati neki oblik penalizacije kako bi se pojačala odgovornost onih koji obnašaju javne dužnosti. Međutim, to treba raditi vrlo, vrlo selektivno i oprezno. Imali smo nedavno u Sloveniji bivšega premijera koji je iz zatvora dolazio na zasjedanje u svoj nacionalni parlament. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Mare Kristića. Izvolite. Poštovani kolega Pupovac, ja se slažem s većinom vaše rasprave, pogotovo u ovom djelu u kojem ste govorili kako zapravo razmatramo jednu jako osjetljivu materiju. I apsolutno se slažem s time da kada govorimo o katalogu kaznenih djela koji je naveden u ovom prijedlogu zakona ne možemo sva kaznena djela jednako razmatrati u pogledu zabrane kandidiranja. I zato i jest pred nama ova jedna procedura u kojoj ćemo imati i tematsku sjednicu i uključit ćemo na jedan određeni način i javnost koja može dati neke svoje prijedloge. Neka kaznena djela koja je spominjao gospodin Culej i ostala gospoda zastupnici i u ovoj sabornici možda ne zaslužuju da budu u pogledu zabrane kandidiranja, da imaju tako jedan restriktivan pristup. Međutim, kaznena djela korupcije, uzimanja, primanja i davanja mita, kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti to bi trebala biti kaznena djela koja imaju nultu stopu prema kojima mora postojati nulta stopa tolerancije i koja bez obzira na to je li postoji bezuvjetna ili uvjetna osuda na zatvorsku kaznu svakako trebaju biti predmet zabrane kandidiranja. I u pogledu izvršenja i u pogledu proteka rehabilitacijskih rokova. I ne slažem se s onima koji govore u smjeru da građani moraju imati mogućnost biranja svih osoba bez obzira bili oni osuđeni ili ne. Mi smo upravo od građana birani da bi spriječili otimanje i korupciju i pljačku ove države koja se događa godinama. Odgovor na repliku dat će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** S obzirom na vrijeme u kojem živimo i s obzirom na saznanja koja posjedujemo ja se s vama slažem da je pitanje zloupotrebe ovlasti i položaja iznimno ozbiljan problem svih nas koji obavljamo javne dužnosti bilo na nacionalnom, bilo na lokalnom nivou. I da je potrebno pojačati osjećaj odgovornosti i svijesti o kažnjivosti takvih djela i da politika ne može biti pribježište za one koji bi htjeli da budu nedohvatljivi za kaznena djela to se slažem. Ali moramo vidjeti kako. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Furia Radina. Izvolite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Dvije stvari koje se tiču ovog drugog dijela prijedloga zakona i to su preferencijalni glasovi. Kao što znate odredba o kvotama za žene, o obaveznim kvotama, obaveznoj kvoti za žene odgađa se od izbora do izbora, a ona iznosi, bi trebala iznositi 40%. Stranke to stalno izbjegavaju i stranke su dovele do situacije koja u ovom trenutku rezultira s time da se mi nalazimo na začelju što se tiče broja žena u Parlamentu. Čak i sada nakon toga što se umjetno popravlja prosjek biti ćemo među zadnjima. Zato preferencijalni glas koji od jednoga se pretvorio u tri glasa daje nam mogućnost da uvedemo tu kvotu i to da jedan da jedan preferencijalni glas, a možda i dva, a to treba dobro izračunati zato što postoji i dio koji spada u stranku pripada ženama. Na taj način ćemo postati po spolnoj distribuciji da tako kažem malo civiliziraniji. Druga stvar je psihološke naravi i tu ću biti vrlo kratak. Jedan od razloga zbog čega se nije poštivao članak 15. Ustava koji govori o tome da manjine, da pripadnici manjina mogu glasati da skratim politički i etnički, bila je i psihološke naravi. Zašto bi većinski narod glasovao jedanput, a manjine dva puta. Evo sada će većinski narod glasati tri puta, pa možda će manjine moći glasati dva puta ako tako primijenimo članak 15. Ustava napokon i nakon toliko truda. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani kolega Radin, prvo što se tiče zastupljenosti broja žena ili postotka žena na listama za Hrvatski sabor vi ste u pravu i ja to podržavam sa punom sviješću i jednako tako sa punom odgovornošću kada je posrijedi moja politička stranka. Stranke naprosto moraju povećavati udio žena na listama za predstavnička tijela od lokalnog do nacionalnog i kada se bude mijenjao Izborni zakon to je sasvim sigurno jedna od stvari koje bi trebalo ugraditi i jasno odrediti postotak o kojem govorite. Što se tiče toga da bi se to moglo raditi preko preferencijalnoga modela nisam siguran da je to moguće. Dakle, nisam siguran da je moguće da se od tri od tri preferencijalna glasa da jedan mora biti rezerviran za ženu. Ne znam da li bi zakonodavac mogao izdržati takvo rješenje a da ono prođe ustavnu provjeru. Ali ukoliko broj žena bude veći nego što je sada, onda je i vjerojatnost da će neka od njih dobiti preferencijalne glasove bi se trebala značajno povećati, pa bi to mogao biti način kako se to čini. A što se tiče ovog članka 15. Ustava RH vaša dosjetka je sasvim na mjestu, ali kao što znamo postoji mišljenje Ustavnoga suda i naše je da to mišljenje Ustavnoga suda pretvorimo u zakonodavnu praksu, **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Pupovac. Dakle, vi ste u svojoj raspravi se dotaknuli pitanja veličine izbornih jedinica i da se tako izrazim težine mandata pojedinog. Tu se slažem da ove izborne jedinice kakve su sad, sad tu mnogi se slažu da nisu baš najbolje skrojene. Međutim, ja sam pobornik onih izjava pogotovo u kontekstu toga ako još jedanput naglasimo da je osnova demokracije ili glavna premisa da smo svi politički jednaki. Ja sam pripadnik onih ljudi koji misle da je sva politika zapravo lokalna. To je moje shvaćanje. Bilo je ovdje rasprava da li načelnici općina trebaju sjediti u Saboru ili ne. Mi se moramo odlučiti želimo ili imati estradnu i salonsku politiku ili želimo imati stvarnu politiku. Kao što reče jedan od naših kolega jučer jer vi živite s ljudima, vi znate kako ljudi žive. Živimo mi s ljudima, znamo kako ljudi žive i upravo zato mislim da svaki zakon koji će uvesti političku nejednakost nije dobar. A zašto to mislim? Dakle, naše političko djelovanje, bilo kroz općinama, gradovima i na kraju županijama je ograničeno tim lokalnim prostorom. Mi djelujemo u najboljem slučaju županijskoj skupštini i to je naše djelovanje. I kao što sam prije u prethodnoj replici kolegi Šimiću rekao ako je moja županija tri puta manja od županije koja je u istoj izbornoj jedinici onda su moje šanse jednostavno tri puta manje i to se može matematički dokazati. Kad su u pitanju žene, evo kolega Radin je spomenuo, isto matematički možemo u eksperimentu pokazati da i žena neće imati jednaku šansu. I pripadnik manjina koji neće biti u 12. izbornoj jedinici, koji će biti u bilo kojoj od ovih 10 izbornih jedinica. Isto također ima manje šanse. Ako je zakon u bilo kojem svom dijelu pa makar i u eksperimentu, makar u onoj premisi nepravedan onda treba dobro razmisliti da se popravi i da vidimo što zapravo bolje možemo ponuditi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani kolega vi ste u pravu. Dakle, pitanje regionalne ravnopravnosti građana koja se narušava konfiguracijom izbornih jedinica kod nas je ozbiljan problem. To se može riješiti upravo na ovaj način ukoliko se bude postupalo pravedno, može se riješiti rješavajući pitanje nesrazmjernosti težine zastupničkih mandata po izbornoj jedinici. Ako uzmete npr. 4. izbornu jedinicu ili 5. izbornu jedinicu i usporedite je sa nekim drugim izbornim jedinicama vidjet ćete da je razmjer golem. I to je potrebno promijeniti, a posebno je neophodno mijenjati nejednakost građana kad su posrijedi život u jednoj ili u drugoj regiji, jednoj ili drugoj životnoj sredini. I kad vi kažete da je sva politika lokalna i ako mislite na da se puna jednakost među građanima može ostvarivati tako da se prenosi na lokalnom nivou i ostvaruje na lokalnom nivou ja se s vama naravno slažem. Ali pretpostavka da bi se to učinilo jest da se stekne moć na nacionalnom nivou i da oni koji drže ključeve moći mogu biti povlašteni ili da mogu respektirati tu vrstu interesa ljudi na lokalnom nivou.

spomenuli u svojem izlaganju. Dakle, treba li mijenjati Izborni zakon? Pa svakako da treba. I o tom postoji cijela kronologija od '90-ih na ovamo, čini mi se osam puta je mijenjan ili više, neka me isprave pravnici. Ali kako ga treba mijenjati? Treba ga mijenjati isključivo uz stručnu i argumentiranu raspravu, stručan i argumentirani pristup. I tu bi se dala povući paralela sa prethodnom točkom kad smo razgovarali o Zakonu o HRT-u. Kažu stručnjaci u literaturi da kad se mijenja Izborni zakon uvijek su dva temeljna pitanja. Prvo je pitanje da li se on mijenja zbog nezadovoljstva građana ljudima koji sjede u politici ili se on mijenja zbog zaista stvarne namjere da se mijenja i tada ti zahtjevi, tada te promjene jesu strukturalne i sveobuhvatne. Ja vjerujem, i kažu da simbioza jednog i drugog zapravo daje pravi rezultat izmjene Izbornog zakona, ja vjerujem da je nakana kolega i nas svih ovdje da te izmjene budu simbioza i jednog i drugog i da naši građani budu zadovoljni a isto tako da dobijemo zaista kvalitetni Izborni zakon. I sve ove kronološke promjene koje pratimo od '90-ih su upravo išle u tom smjeru da svaki put su promjene bile značajnije i značajnije da bismo evo došli do preferencijalnih glasova, da bismo došli do svih ovih činjenica o kojima danas razgovaramo. Ali vaše spominjanje članka 10. Kaznenog zakona samo ide u prilog tezi da katalog kaznenih djela unatoč tome što je dopunjen i dalje nije vjerojatno adekvatan i u tom smislu dakle pozivam još jednom da pristupimo ovoj temi oprezno, delikatno. I ono što ste vi naznačili u svojoj raspravi dakle stručno i sveobuhvatno. Hvala lijepa. I odgovor uvaženog zastupnika Milorada Pupovca, izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovana kolegice sa vašim pozivom da se respektira stručnost i uključi stručnost u ovo osjetljivo pitanje. Postoji toliko modela izbornog zakonodavstva da većina nas nema predodžbu ni o tri elementarna. S druge strane postoje doista različita iskustva penalizacije ljudi u javnim poslovima. I jako je važno da čujemo stručnjake što oni misle što donosi jedan model, što donosi drugi i koji je primjeren zemljama kao što je Hrvatska. I to ne smijemo propustiti. I kolege iz MOST-a nakon rasprave na Odboru za Ustav i Poslovnik su se suglasile i to je jedan od dva zaključka koji je Odbor za Ustav i Poslovnik prihvatio. A to znači da se stvar vrati među one koji mogu pomoći da se donesu najbolje odluke u ovoj stvari. Što se tiče pitanja koja čekaju kolega je spomenuo, s pravom je spomenuo, mi imamo granice izbornih jedinica ne znam otkada. Starije su od mojeg prisustva u Saboru. Imamo granice županija također. Jesu li one izraz povjerenja u građane? Nisu. Jesu li one izraz priznavanja lokalnih i regionalnih interesa građana? Nisu. Postoji jedna regija koja govori svojim jezikom ali mnoge hrvatske regije to ne čine. Zašto? Pa zato što im je jezik već odavno odrezan ili ograničen. Postoje naravno političke stranke koje pokušavaju govoriti i mimo tog jezika kao što je Slavonsko-baranjska stranka i još neke druge koje su pokušavale. Ali doista je potrebno da se nešto u tom smislu promjeni. I to su temeljna pitanja. Hvala lijepa. Sada bismo prešli na sljedeći klub zastupnika, to je onaj MOST-a Nezavisnih lista u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. MOST Nezavisnih lista se kontinuirano još od izbora za Hrvatski sabor 2015. godine zalaže za značajnu reformu izbornog sustava, za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. U tom smislu zalagali smo se i zalagat ćemo se i dalje za demokratizaciju izbornog sustava koji će omogućiti maksimalan utjecaj birača na izbor zastupnika, reformu izbornih jedinica kojom će se provesti načelo jednakosti glasa svih birača u Hrvatskoj i evo to su mnoge kolege ovdje u ovoj raspravi i spomenule. Omogućiti u perspektivi uvođenje dopisnog glasovanja što bi trebalo u konačnom doprinijeti većem sudjelovanju hrvatskih građana u izborima i naročito većoj odgovornosti zastupnika prema njihovim biračima. Ne smijemo u ovoj raspravi smetnuti s uma i mora nas jako brinuti što je odaziv birača na prošlim izborima za Hrvatski sabor bio svega oko 52% i do sada predstavlja najmanji odziv građana na parlamentarne izbore, ne računajući naravno izbore za Europski parlament. Razloga zašto gotovo pola hrvatskih građana ne izlazi na najvažnije državne izbore ima zasigurno mnogo, ali među njima je sigurno izborno zakonodavstvo koje daje mali utjecaj građanima na izbor njihovih zastupnika. Naravno, cjelovita izborna reforma će zahtijevati široku javnu raspravu i što veći konsenzus u Hrvatskom saboru da bi bila provedena i to su također oni koji su prije mene govorili i spomenuli. Početak takve rasprave očekujemo vrlo brzo i sami ćemo je nastojati ubrzati. No ipak izdvojili smo dva bitna aspekta izbornog zakonodavstva koja bismo htjeli zakonski normirati kvalitetnije sada na početku mandata što smo istaknuli kao naš uvjet za formiranje Vlade. Prvi aspekt odnosi se na zakonska ograničenja kandidiranja za dužnost zastupnika koja su pravomoćnom sudskom presudom osuđena za određena kaznena djela koja onemogućuju kandidaturu pojedinim osobama, smatramo da je od iznimne važnosti da osuda za određena kaznena djela bude eliminacijski čimbenik za bilo koju osobu prilikom kandidiranja za Hrvatski sabor. Smatramo da osobama koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđena za određena kaznena djela, nema mjesta u najvišem predstavničkom tijelu i ne bi smjela obavljati odgovorne javne dužnosti. Naravno, u saborskoj raspravi nastojat ćemo doći do konsenzusa koja bi sva kaznena djela valjalo normirati kao teška i osobito nečasna za obavljanje zastupničke dužnosti. I to su također evo posebno zastupnik Pupovac i ostali koji su sudjelovali spomenuli da sva naravno zakonska djela možda koja smo sada naveli ovdje u katalogu nemaju istu težinu. Drugi aspekt odnosi se na uvođenje tri preferencijska glasa koja će svaki birač moći dodijeliti kandidatima na određenoj kandidacijskoj listi umjesto dosadašnjeg jednog glasa. Preferencijsko glasovanje uvedeno je prvo na izborima za Europski parlament a tek potom za izbore za Hrvatski sabor. I moramo se prisjetiti koliko je samo zakonskih inicijativa bilo još u pretprošlom saborskom mandatu različitih stranaka i pojedinih zastupnika kojima se htjelo propisati preferencijalno za izbore za Hrvatski sabor i tek nakon građanske inicijative koju je potpisalo više od 380 tisuća građana u listopadu 2014. a kojom se između ostalog tražilo uvođenje preferencijskog glasovanja, Sabor je ozakonio pravo svakog birača da dodijeli jedan glas pojedinom kandidatu na listi uz uvjet da će se preferencijski glasovi za pojedinog kandidata računati u slučaju da čine najmanje 10% od ukupnog broja glasova za listu. Takav skroman model preferencijskog glasovanja dva je puta testiran na izborima za Hrvatski sabor i njegovi su učinci ograničeni u smislu da ti preferencijski glasovi vrlo malo utječu na izbor zastupnika. To znači da je redoslijed kandidata utvrđen pri formiranju kandidacijske liste još uvijek najvažniji za izbor velike većine zastupnika. Analiza parlamentarnih izbora 2015. i 2016. pokazuje da je na izborima 2015. u 11 izbornih jedinica bez zastupnika nacionalnih manjina svega 6 od 143 zastupnika izabrano zahvaljujući broju preferencijskih glasova. Ostali bi zbog redoslijeda na listi bili izabrani bez obzira na broj preferencijskih glasova. Na izborima 2016. koji su nedavno provedeni 11 zastupnika je izabrano zahvaljujući preferencijskim glasovima, a prema redoslijedu na listi inače ne bi bili izabrani. To znači da preferencijsko glasovanje s jednim glasom i pragom od 10% utječe na izbor samo vrlo malog broja kandidata. Presudan za izbor još uvijek je redoslijed na listi kojeg određuju u pravilu stranački lideri. Uvođenjem tri preferencijska glasa, a taj broj zagovaran u svim dosadašnjim prijedlozima i inicijativama očekujemo da će i uz prag od 10% kojeg bismo također željeli smanjiti ili ukloniti, učinak preferencijskog glasovanja na izbor zastupnika bio znatno veći, naročito na kandidacijskim listama stranaka ili koalicija na kojima će biti izabran veći broj kandidata. Uvođenjem tri preferencijska glasa dat će svakom biraču znatno veću mogućnost da utječe na izbor zastupnika s liste za koju će glasovati. Tako ubuduće kada ovaj zakon bude usvojen birač će moći glasovati ne samo primjerice za prvog kandidata na listi što je do sada bio najčešći slučaj, već će moći dati preferencijski glas za još dva kandidata što će omogućiti da znatno veći broj kandidata nego do sada premaši prag od 10% glasova u odnosu na ukupni broj glasova na listi. I sami kandidati više će se obraćati biračkom tijelu radi preferencijskih glasova i poticati izlazak birača na izbore. Kandidati će osjećati veću odgovornost prema biračkom tijelu nego što je do sada bio slučaj. Jasno je da će jačanjem modela preferencijskog glasovanja imati i druge posljedice, manji utjecaj stranačkog vodstva na izbor zastupnika, unutar stranačko nadmetanje kandidata za preferencijske glasove, utjecaj na unaprijed dogovorenu raspodjelu zastupničkih mjesta kod predizbornih koalicija itd.. Ali na kraju ono što je najvažnije, donošenjem ovog zakona i uvođenjem tri preferencijska glasa konačno ćemo nakon pune dvije godine provesti barem jedan od zahtjeva iako možda ne ne najvažniji koji je potpisalo 380 tisuća građana tražeći da biraju zastupnike, znači svoje zastupnike imenom i prezimenom. Hvala. Hvala lijepa. I vaše je izlaganje izazvalo nekoliko replika. Prva je ona uvažene zastupnice Marte Luc-Polanc. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Ova izmjena Zakona o izborima zastupnik u Hrvatski sabor je jedna mala izmjena zakona. S tom izmjenom predlagatelj MOST-a navodi da testira svog velikog političkog partnera. Postavlja se pitanje svrsishodnosti i ozbiljnosti ovakvog ponašanja predlagatelja. Naime, svako mijenjanje zakona je ozbiljan i odgovoran posao i nije to dobro činiti da bi se nekog testiralo. Nadalje, zastupnik Šimić u ime predlagatelja navodi i priznaje da ovaj zakon treba jednu sveobuhvatniju izmjenu ali da se sada ide sa malom izmjenom za početak. Draga gospodo iz MOST-a ovakav stav je neprihvatljiv i stvar jednu pravnu nesigurnost i ugrožava pravni poredak. Izmjene zakona trebaju biti sveobuhvatne, sistematične, trebaju ići u redovnoj proceduri i treba dati mogućnost savjetovanja sa zainteresiranom stručnom javnosti. Što se tiče broja preferencijalnih glasova, povećanje broja preferencijalnih glasova dobro zvuči i svatko bi prihvatio takav prijedlog. Međutim i o tom pitanju treba dobro razmisliti. Budimo iskreni da preferencijalni glasovi djelomično dovode do estradizacije politike i političkog djelovanja. Političari da bi osvojili preferencijalne glasove podilaze biračima. Pitanje je da li to želimo i u kojoj mjeri. Nadalje, preferencijalnim glasovima onemogućavamo novim i mladim političarima da se afirmiraju a koji su se dokazali u svojim političkim strankama i u svojim malim izbornim jedinicama. Isto tako onemogućavamo i otežavamo put ženama da se afirmiraju u političkim strankama i u političkom djelovanju. Prema tome preferencijalni glasovi da, ali koliko i kako je složeno pitanje o kojem treba ozbiljnije razmisliti a ne mijenjati to ovako ad hoc samo da bi se nekog testiralo. Zahvaljujem. Hvala odgovoriti će uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. sada što ste pročitali jer jasno je i to je rečeno ovdje u raspravi da se ide u redovnu proceduru i savjetovanje tako da ne znam za kada je to bilo pripremljeno što ste sada pročitali. Tako da uvažiti ćemo sve primjedbe, prijedloge, to smo već rekli. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Anđelka Stričaka. Izvolite. Kolega vi ste naveli da uvođenje tri preferirana glasa biračima daje veću mogućnost odabira a i da je samim time manji utjecaj znači …/Govornik se ne razumije./… stranaka na izbor njihovih zastupnika. Naravno ja se sa time slažem. Između ostalog naveli ste i podatke da svega 11 zastupnika izabranih preferencijama a svi ostali su ušli u Sabor zahvaljujući mjestu na listi. Naravno sve to što ste naveli je točno. htio napomenuti da je to dobar početak ali bi trebalo i nastaviti, znači doraditi dio koji se odnosi na promidžbene aktivnosti, na kampanju i na financiranje. Recimo u članku 29. zakona stoji da HTV i radio da su dužni pratiti izbornu promidžbu te su u razdoblju izborne promidžbe svim sudionicima u izborima dužni omogućiti iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa pod istim uvjetima. Recimo u trećoj izbornoj jedinici bilo je 17 listi, 14 kandidata, to je 238 kandidata ili osoba, puta 10 izbornih to je već 2380 plus nacionalne manjine plus dijaspora to je oko 2500 sudionika u izbornom procesu. I na koji način sada svima omogućiti iste mogućnosti? Znači ovo je jedan dobar početak, slažem se da je trebalo možda i prije uvesti tri preferirana glasa ali da bi trebalo još razmisliti o ovim aspektima bi. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Arsena Bauka. Kolega Bauk? (SDP)** Kolega Maras mi je dao savjet pa. Poštovani kolega Grmoja dvije su stvari koje ovaj, dva članka su bitna u ovome zakonu, jedan je ovo sa tri preferencijalna glasa. I rekao sam dakle sa aspekta zabrane, pardon otežavanja predizbornih koalicija ovo je velika promjena. I u nekom drugom članku se mora anulirati da bi on bio, da bi bio mala promjena mora se anulirati ta činjenica. Tako da dopustite političkim strankama da svojim predizbornim sporazumima mimo rezultata preferencijskog glasanja nešto dogovore. dogovore. Također kada ste govorili o broju zastupnika koji su ušli temeljem preferencijskog glasanja premali broj ste rekli. Jer i zastupnici koji su bili na vrhu lista dobili su preko 10%. Stranke su slagale i koalicije su slagale iz taktičkih razloga liste da neke pojedince stave na niže mjesto kako bi dodatno potaknuli građane da glasaju za te pojedince i tu listu. Najočitiji primjer je bio primjer u 10. izbornoj jedinici liste MOST-a na pretprošlim izborima kada je Božo Petrov bio 14. To ste napravili zato da bi na taj način dobili više glasova. Imali smo slučaju gospodina Brkića u 2. izbornoj jedinici. Prema tome, niste baš dobro pročitali a niste baš dobro povezali ta dva broja i političke stranke ipak paze da na vrh, da redoslijed bude više-manje logičan, dakle da on podrazumijeva nekakvu popularnost u javnosti. Što se tiče 1. članka a to je zabrane kandidiranja moj dojam je da ste uvodeći uvjetnu presudu u razlog za nekandidiranje izašli izvan okvira članka 30. Ustava, tim više što u članku 56. Kaznenog zakona govori kada će se presuda uvjetna donijeti vodeći računa o ličnosti počinitelja, prijašnjem životu itd. Prema tome, ispričavam se gospodine predsjedniče na 15 sekundi. Moj dojam je da ste uvjetnu osudu stavili samo zbog jedne osobe. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani kolega Bauk, ja se s vama slažem da stranke u većini svoje liste sastavljaju tako da najpopularnije osobe koje im mogu donijeti najviše glasova stavljaju vrhove svojih listi, ali ima i nekakvih drugačijih slučajeva kad se neke želi možda ili kazniti ili kad se rade nekakve kombinacije kako bi se nekoga eliminiralo onda su birači ti sa ovim jednim preferencijskim glasom koji mogu to promijeniti ali ne u velikoj mjeri odnosno ne većoj mjeri odnosno ne u većoj mjeri kao što će biti slučaj sa ova tri preferencijska glasa. A što se tiče ovoga da se odnosi na jednog čovjeka, pa ja nemam problema reći da je problem da jedna stranka za gradonačelnika jednog od, u biti za gradonačelnika grada koji je najpoznatiji u svjetskoj javnosti kandidira čovjeka koji je pravomoćno osuđen. ta stranka je to napravila i vi sad to nama predbacujete da mi idemo s tim zakonom, da upravo zbog toga što imamo takve slučajeve i što određene stranke to čine mi idemo s ovim zakonom. Da ta stranka to nije napravila ne bi bilo uopće potrebe. Znači da se stranke ponašaju kao što bi se trebale ponašat, znači da imaju nekakvu moralnu odgovornost prema hrvatskim biračima mi ne bismo išli sa ovakvim zakonom, ne bi trebali nešto zakonski ograničavati ako neke stranke rade takve stvari. Mislim da je to jasno.

ponoviti ću tu i u ovoj prigodi gospodinu Grmoji da je dobro, doista jako dobro što je MOST kao predlagač promijenio stav i prihvatio da se treba provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Rekli ste gospodine Grmoja danas u vašem obraćanju i koristili termin konsenzus i da kao predlagači hoćete opažljivo slušati i pokušati postići što veći stupanj suglasja što je opet ne dobro, nego već jako dobro. I to je doista jedan politički standard kojem bi svi trebali težiti zbog stava i pristupa odgovornosti prema svakoj temi i osobito prema zakonu. Vjerujem da se hoćemo i vi i ja usuglasiti također između, u slijedećem između dobre namjere koje je jedna stvar ali i odgovornog i stručnog nedvosmislenog i provedivog zakona da je to sasvim jedna druga dimenzija i druga stvar. Stoga bih podcrtao što je sam gospodin Pupovac naglasio a što vam sam i sam Poslovnik omogućava u radu matičnih tijela da se može koristiti struka, uključiti i proširit sastav odbora i držim da i slijedom toga možemo svi skupa dati jedan značajni doprinos. Jer tema izbornog zakonodavstva je važna tema. Ovo je jedan samo dio segmenata ukupnog izbornog zakonodavstva i stava sam da trebamo doista svi zajedno pristupiti vrlo i odgovorno i na visokoj razini svijesti. Evo zahvaljujem. Hvala. Slijedeća replika je ona uvaženog zastupnika Vedrana Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Grmoja, slušao sam pozorno vašu raspravu i neću se referirati na veći dio onoga što ste govorili o čemu kolege raspravljaju nego na vaš uvod. Čuvši da imate namjeru, jer složili smo se svi da treba proširiti i još bolje razraditi ovaj zakon, da imate namjeru da se uvede i dopisno glasanje u izborima prilikom biranja. Meni prva asocijacija na ono što se događa u susjednoj Bosni i Hercegovini. Mislim da dopisno glasanje bi bilo korak natrag u demokraciji iz jednog jedinog razloga jer znam da na ovim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini na stotine birača koji žive u Hrvatskoj nisu dobili priliku da dopisno glasuju jer im jednostavno materijali nisu došli iako su ih zatražili. Također, sjetite se evo što se je dogodilo i u Srebrenici gdje se tjedan dana broje glasovi i čeka se rezultat. Između ostalog šalju i materijale u Sarajevo na brojenje. Mislim da bi svakako dopisno glasovanje usporilo cijeli proces, trebamo više razmišljati o budućnosti i onome što se najavljivalo u tzv. digitalizaciji. Pa da možda idemo prema tome da se glasa putem interneta a ne poštom. Hvala. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grmoja, eto ja ću biti uporan pa ću ponovno oglasiti ono što mene žulja da se tako izrazim. Vi ste rekli da, ja se slažem, da je motivacija za preferencijalno glasovanje kod pojedinog birača rad političara vjerojatno radu u prethodnom nekakvom razdoblju gdje se on dokazao i pokazao kao vrijedan, dobar političar koji zastupa njihove interese. Međutim, da kažem ovako, postavit ću vam jedno konkretno pitanje, što vi mislite koja bi bila motivacija birača iz Našica čiji gradonačelnik vrlo loše radi, da glasa za na listi za gradonačelnika iz Slatine koji izvrsno radi svoj posao. Koja bi to zapravo bila motivacija i da li ovaj u Našicama uopće zna što se događa u Slatini i da li ga je to uopće briga? Da vratim se na početak. Oni koji su vrijedni, koji su se dokazali kao ministri, koji su se dokazali već kao zastupnici imat će šansu i to je dobro, neka ljudi imaju šansu. Ali kako će netko novi, kako će netko tko još nije afirmiran na državnoj razini kako će on imati šanse da dobije preferencijalni glas. Tu ja vidim kao opasnost. Koliko žena ima danas gradonačelnika, načelnica općina, koliko ih ima u predstavničkim tijelima, u jedinicama lokalne samouprave. Taj podatak ja sad ne znam, ali vjerojatno bi bio porazan kad bi ga saznali. I opet kažem ako zakon, prijedlog zakona o bilo kojoj mjeri diskriminira bilo koga onda on nije dobar. Ali ova vaša težnja i želja isto da se popravi svakako je dobro došla. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega, ja se slažem sa svim ovim problemima koji postoje. Ali mislim da uvođenje tri preferencijska glasa neće naštetiti odnosno neće povećati te probleme. Evo ja dolazim iz grada, odnosno zamjenik sam gradonačelnice. ja imam gradonačelnicu kojoj sam zamjenik i ja sam na to ponosan. Znači, mi kada smo sastavljali listu za Metković, a i kad smo sastavljali sve liste, znači MOST-a u RH nastojali smo poštovati i kvotu, ali nastojali smo i stručnim ženama koje imamo u našem timu dati odgovarajuću ulogu. Ja se ne stidim reći da je moja gradonačelnica puno bolji kandidat za gradonačelnika Metkovića, odnosno da će puno bolje obavljati tu funkciju nego ja i zato je i bila naš kandidat. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani kolega Grmoja, ovaj zakon je jedan od čuvenih MOST-ovih 7 jamstava. Jel' tako? Što se više s njima upoznajem nemojte se ljutiti meni to, meni oni izgledaju sve više na 7 patuljaka. Ja mislim da vi u pripremu ovog zakona niste uložili više vremena nego sam ga ja uložio u pripremu ove replike. Evo i zašto. Vi dakle do sad u postojećem zakonu postoji zabrana kandidiranja za osobe koje su, nisu prošli taj period rehabilitacije za kaznena, a počinili su kaznena djela iz glave IX. i X. Kaznenog zakona. Vi to proširujete i na glave XVI., XVII. i XVIII. Ali ja vas pitam zašto niste proširili i recimo i na glavu 32. To su vam djela protiv Republike Hrvatske. Tu vam spada veleizdaja. Ili smatrate možda da čovjek koji je počinio veleizdaju se može kandidirati da bude zastupnik u Saboru. Pa onda djela iz glave 33. protiv strane države ili međunarodne organizacije. Tu vam na primjer spada ubojstvo osobe pod međunarodnom zaštitom. Ili iz glave 31. protiv biračkog prava. Onaj tko je napravio prevaru u biračkom postupku. Vi smatrate da su te osobe podobne da budu u Hrvatskom saboru? Dakle, da ste malo više truda uložili, evo toliko koliko sam ja uložio u pripremu ove replike vi biste vjerojatno i ovo stavili u zakon, ali niste imali vremena za to očito. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega, zahvaljujem se na vašim prijedlozima. Ja sam u svom izlaganju rekao da ćemo u raspravi koja slijedi doći do kataloga, znači tih djela koji ćemo staviti u sami zakon. Želimo uvažiti i vaše prijedloge. A što se tiče ovoga da su naša jamstva patuljasta ja bih volio da se vi kolega Bauk dogovorite. On tvrdi da je to velika promjena. Onda kolege iz HNS-a su se očito jako uznemirile pa su čak i napustile sabornicu zbog tih naših patuljastih jamstava pa bih ja volio da se dogovorite jesu li to patuljasta jamstva ili su to krupne promjene. Hvala. I zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro najznačajnije po meni je tri preferencijska glasa koja daju svim kandidatima ravnopravan položaj i naravno najbitnije je što će veći broj kandidata proći 10% granicu. Međutim po meni puno bi bilo bolje da nema granice od 10%. Već ako imamo glasove, ljudi dobiju glasove svojih birača to ograničenje uopće od 10% glasova ne vidim razlog zbog čega on postoji. Zasigurno kad budu tri glasa, tri kandidata može se znači zaokružiti birač. Zasigurno će veći broj kandidata imati veći broj glasova. To je …/Govornik se ne razumije./… tako ne vidim ovo ograničenje od 10% uopće da treba biti. Trebalo bi razmisliti ovome što govorim ili da se smanji ili da ne bude ako su tri preferencijska glasa. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Pa ja se zahvaljujem kolegi Bulju. Apsolutno se slažem sa vama, ali za tu odredbu potrebno je postići konsenzus, znači mi imamo tu 14 ruku u Hrvatskom saboru. Tu su naše kolege. Kroz raspravu ćemo doći ja sam uvjeren i do najboljih rješenja pa ako budemo imali konsenzus oko toga ići ćemo i u tom smjeru. Evo Željko (HDZ)** Sada ćemo prekinuti sjednicu i napraviti stanku do dva sata i nastaviti u dva sata. Sljedeći je Klub zastupnika prvi će biti HDS-a, HSLS-a uvaženi zastupnik Branko Hrg.